колежката от ГЕРБ, която използва обидни квалификации към колегата ми Антон Кутев. Това, че не си съгласен с тезата на своя политически опонент, не означава, че можеш да използваш лични нападки.

Сега съвсем експресно, по реда на някакво страшно изключение, като че ли ще се въвежда извънредно положение, трябва да гледаме днес тази промяна в залата. Първо, искам да ви кажа, че когато правите промени, особено в медиен регулатор, е добре да бъдат подложени на по-широко обществено обсъждане, да потърсите по-голяма подкрепа от по-широк кръг от обществото, не само от политическите партии. Очевидно обаче нямате желание за такъв диалог. Искам да ви обърна внимание върху това какви хора ще отпаднат от парламентарната квота

Смисълът на регулаторите тук нееднократно беше изясняван от колегите. Той е в това да се пазим мнозинството да не преяжда с власт. Защото иначе, ако нямаше нужда от такива регулатори, те просто щяха да се сменят така, както се сменя Министерският съвет, което е най-нормално: избира се нов министър-председател, избира се нов Министерски съвет,

Всеки опит да се овладеят политически обществените медии, който съм наблюдавал, от хора, които не разбират от медии, е завършвал трагично за самите тях, защото не са знаели какво да правят там. До този момент аз не съм видял какви сериозни намерения имате към обществените оператори. Имам чувството, че при управлението на ГЕРБ вие просто искате да маргинализирате БНТ и БНР. Вие им орязахте бюджета, а чрез промените в Закона за радиото и телевизията орязахте и възможността за допълнителни приходи. Всъщност, искам да ви попитам: вие искате ли изобщо да съществуват БНР и БНТ, независимо кой им е директор и кой го назначава?!

когато гласувахме националния бюджет. Имахме предложение с уважаемия колега Стефан Данаилов бюджетът на СЕМ да не бъде орязван с 50%, както беше орязан сега,

Видях, че по този начин не става. Реших, че това е в общата линия за орязване на бюджета, макар че не разбирам при падане на бюджета с 6 или 7%, между другото, киното орязахте с 50%,

не е изключително оригинално предложение, съществува в други европейски регулатори. Между другото, съществува и в други български регулатори, например в КРС.

Всъщност битката не е за тези 100 хил. лв., битката е за десетките милиони лева, които са в бюджета на БНТ и БНР, и за стотиците милиони, свързани с цифровизацията. Аз наистина много ще се радвам отговорен представител на СЕМ да даде ясен отговор наистина ли искаме да имаме обществени медии в България и по какъв път смятат, че трябва да се развиват. Развива се теория, че например БНР и БНТ трябва да са в обща структура, но имаме два различни примера: имаме един социалистически Комитет за телевизия и радио,

Някой от управляващата партия ГЕРБ може ли да излезе и да защити това? До този момент не съм чул никакво мнение. Последното, което исках да ви кажа, е, че днес са внесени предложения за смени в още два регулатора, с което вие искате да смените всъщност седем регулатора. Никъде, на нито едно място вие не сменяте по един и същи начин. В КРС казвате: „Ще сменим последните четири, защото били назначени в края на мандата”. В СЕМ казвате: „Ще махнем тези двамата, защото не може да има два последователни мандата”. Е, защо не може да има два последователни мандата?! Кметът може да има два последователни мандата, премиер може да има, президент може да има, членовете на другите регулатори могат да имат, само в СЕМ – не може! Защо? Защото поименно просто не може да запишете кой точно трябва да отпадне и затова при КРС прилагате този принцип за смяна, при СЕМ прилагате друг принцип, при другите регулатори ще приложите някакъв шести

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Тук господин Курумбашев се опита да измести темата – вмъкна изречения, обвинения към нас, че не ни интересува съдбата на БНТ и БНР. В момента изобщо не обсъждаме БНТ и БНР, така че повече няма да говоря за това. Относно мандатността, не слушате добре, когато госпожа Силвия Хубенова изказа мотивите за този законопроект. Какво каза тя? промяната, която въвеждаме сега – да няма два последователни мандата, е съобразно всички други държави европейски членки. Така че наистина не сте чули добре. А сега ви го повтарям. Що се отнася до бюджета, да, на едно извънредно заседание на комисията от 21 януари 2010 г., ние от ГЕРБ отхвърлихме това предложение да има допълнение в бюджета от 300 хиляди. Защо? Защото всъщност Законът за Бюджет 2010 сега гласи друго и аз ще ви прочета ал. 2 от § 1 от Преходните и заключителни разпоредби е казано, че всички глоби и санкции, които не са упоменати от специални закони, закони, където постъпват или тези, които са упоменати, че постъпват в републиканския бюджет, се администрират по съответните бюджети. Тоест всички глоби и всички санкции постъпват по бюджетите на първостепенните разпоредители.

Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги, уважаеми господин Курумбашев! Бяхме помолени в комисията да си спестим политическото лицемерие при обсъждането на този въпрос, но очевидно не успяхме да си го спестим. Съвсем накратичко относно Вашите тези. Едната от тезите ви беше, че това се прави сега не с цел ад се оптимизира работата на този независим регулатор, да се намалят членовете, защото предстоял избор на шефове на БНТ и на БНР. Пак ви повтарям следната аритметика: трима от старите плюс един, за който вие гласувахте и го одобрихте с буйни ръкопляскания – господин Георги Лозанов, и един остава от другата страна. Нещо в тази аритметика логиката ви не излиза. Ако управляващите от ГЕРБ са искали да наложат свои шефове по този начин, нямаше да оставят такова съотношение 4:1. За цифровизацията. Извинявайте, но се боя, че без да искате или съзнателно подвеждате залата. Не бъркайте мултиплексите, където са големите пари всъщност и това кои телевизионни програми ще бъдат качвани на тях, защото те не подлежат на лицензирани и вие го знаете превъзходно. Там схемата е съвършено друга, много добри са другаде. И впрочем само да ви вметна ако досегашният регулатор работеше толкова добре, нямаше да се стига до такива огромни публични скандали, както беше скандалът с онази прословута телевизия, продадена за близо 200 млн. долара неотдавна, която получи лиценз на базата на сумирането на двадесет и кусур регионални лиценза в цялата страна. Така ли беше?

господин председателстващ, уважаеми колеги! Господин Курумбашев, искам да изразя несъгласие с Вас по две Ваши тези. Първата теза е, че мнозинството се опитва да наложи тази промяна в закона единствено с цел да маргинализира БНТ и БНР. Според мен това не е вярно. Мнозинството се опитва да наложи това изменение на закона единствено с идеята да остане в историята. Има много такива примери от времето на древния Рим, когато някой е запалвал столицата, за да остане в историята. Сега ще сме свидетели на първия случай, когато след двадесет години демократични промени някой се опитва да върне диктатурата и тоталитарния режим –мнозинството на ГЕРБ и „Атака”, унищожавайки независимите регулатори. Тъжно е, разбира се, че в цялата тази история участва и така наречената демократична Синя коалиция. Мисля си обаче, че не беше правилна тезата, изразена тук, в тази зала, че следващите мнозинства ще правят така. Другите императори не са палили Рим, за да останат в историята. Очевидно разумът рано или късно надделява. И втората Ваша теза, според мен е крайно неуместно и беше прав господин Лъчезар Иванов да Ви направи забележка, да се сравнява гербът на Републиката с Партия ГЕРБ. Това е срам за герба на Републиката. Благодаря. Господин Курумбашев, имате право на дуплика. Заповядайте. Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Между другото, искам да помоля всички колеги, които се обръщат към председателя,

По отношение на бюджета. Радвам се, че колежката има известен опит да вникне в Закона за бюджета. Само искам да обясня, че когато се съберат тези глоби и те отиват на разположение на второстепенния разпоредител, какъвто в случая се явява СЕМ, абсолютно пропорционално, ако си събрал 300 хил. лв. от глоби, тогава Министерство на финансите казва: да, вие по бюджет имате 1,4, но тъй като сте събрали 300 хиляди от глоби, ние ще ви дадем 1,1. Така че те автоматично приспадат тези суми и реално нищо от глобите не остава. Те дори и да съберат 1,4 от глоби, тогава Министерство на финансите ще им каже: да, вярно, в бюджета ви са гласувани тези средства, но вие няма да получите допълнителни пари от нас. Иначе по отношение на това, което казва колегата от „Атака” случаят, който цитирате с тази телевизия, всъщност този собственик, а и не само този собственик, много собственици са близки до всички управляващи. Може би са били близки и до предишните управляващи, сега са още по-близки до сегашните. Между другото, аз тази история я гледам двадесет години. Не, осем, не от осем месеца, нито от осем години.

няколко пъти и той винаги има един и същи край и той започва играта със следващите управляващи. Ако тази игра ви харесва – продължавайте. Желая ви успех! ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР